Imamo - Izvješća mandatno-imunitetnog povjerenstva Mandatno-imunitetno povjerenstvo dostavilo je izvješće. Molim predsjednika da uzme riječ ako želi. Izvolite predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Imamo dva izvješća. Prvo izvješće je o zahtjevu za odobrenje, pokretanje kaznenog postupka protiv dr. Zlatka Kramarića, zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 33. sjednici održanoj 16. svibnja 2007. godine obavijest Općinskog suda u Osijeku kojim je izvješten predsjednik Hrvatskoga sabora da je pri Općinskom sudu u Osijeku podignuta privatna tužba, a kojom se kao stranka nalazi nalazi zastupnik dr. Zlatko Kramarić zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda počinjenog klevetom iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Kako je gospodin Kramarić zastupnik u Hrvatskom saboru te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka njegovog zastupničkog mandata, odluku kojom se odobrava pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika može donijeti samo Hrvatski sabor. Shodno rečenom, a sukladno članku 23. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Općinski sud u Osijeku obavijestio je Hrvatski sabor o potrebi davanja odobrenja za pokretanje kaznenog postupka po privatnoj tužbi protiv zastupnika doktora Zlatka Kramarića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke za vrijeme trajanja zastupničkog mandata. Uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Zlatka Kramarića po privatnoj tužbi tužitelja Darka Markovića iz Osijeka zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda počinjenog klevetom iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Obrazloženje. Povjerenstvo je zauzelo stajalište da se kod zahtjeva za pokretanje kaznenih postupaka za kaznena djela klevete i uvrede zastupnicima ne oduzima zastupnički imunitet, te sukladno tome da se ne odobri pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika doktora Zlatka Kramarića zbog kaznenih djela klevete i uvrede jer se postupak može pokrenuti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Stav je povjerenstva da institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s time morale poduzeti moglo onemogućiti zastupnika u obnašanju redovne zastupničke dužnosti, te utjecati na rad Hrvatskoga sabora. Dakle, drugo izvješće se odnosi na zahtjev za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv Joze Radoša, zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 33. sjednici održanoj 16. svibnja 2007. godine obavijest Općinskog suda u Klanjcu kojim je izvješten Hrvatski sabor da je pri Općinskom sudu u Klanjcu podignuta privatna tužba u kojima se kao stranka nalazi zastupnik Jozo Radoš zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda počinjenog klevetom iz članka 200. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona počinjenog uvredom iz članka 199. stavak 1. i 2.

Odluku kojom se odobrava pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika može donijeti samo Hrvatski sabor. Shodno rečenom, a sukladno članku 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Općinski sud u Klanjcu obavijestio je Hrvatski sabor o potrebi davanja odobrenja za pokretanje kaznenog postupka po privatnoj tužbi protiv zastupnika Joze Radoša. Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke za vrijeme trajanja zastupničkog mandata. Uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Joze Radoša po privatnoj tužbi tužitelja Marija Markovića iz Zagreba zbog kaznenih djela protiv časti i ugleda počinjeno klevetom iz članka 200. stavak 1. i 2. i počinjenog uvredom iz članka 199. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Obrazloženje. Dakle, Povjerenstvo je zauzelo načelno stajalište da se kod zahtjeva za pokretanje kaznenih postupaka za kaznena djela klevete i uvrede zastupnicima ne oduzima zastupnički imunitet, te sukladno tome da se ne odobri pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Joze Radoša zbog kaznenih djela klevete i uvrede, jer se postupak može pokrenuti i nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Stav je Povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s time morale morale poduzeti moglo onemogućiti zastupnika u obnašanju redovne zastupničke dužnosti, te utjecati na rad Hrvatskoga sabora. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa kolega Sesvečan. Otvaram raspravu po oba izvješća. **Kovačević, Pero (HSP)** Evo poštovani gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege. Čuli smo stajalište Mandatno-imunitetnog povjerenstva ali mislim da bi u buduće u ovakvim prigodama sličnima bilo dobro uvijek čuti i zastupnike što oni misle o tome. Jer znam da mi je gospodin Kramarić rekao da bi on bio za to da mu se skine imunitet. Znači, da bi povjerenstvo u buduće predlažemo u takvim i sličnim situacijama. Znamo da je stajalište Povjerenstva da u ovakvim situacijama oni se protive skidanju imuniteta i ja tu odluku kao takvu mogu podržati i prihvaćam ih. Ali, mislim da bi trebalo ići na onu varijantu, ako sam zastupnik želi da mu se skine imunitet za takve stvari, onda da to Povjerenstvo pri odlučivanju ima u vidu i da se eventualno izađe u susret i samim zastupnicima s obzirom na ono što oni sami hoće. tako da bi možda malo uveli i novine u te situacije, jer Kramarić je meni i Letici rekao da je on za to da mu se skine imunitet. Sad ga tu na žalost nema da čujemo, da ja nešto kažem da je on počinio kazneno djelo. Ne, nego da čujemo uvijek u takvim situacijama i da pomognemo kolegi jer znamo i sami kakva je situacija, kako nas se u medijima tretira, kako se misli da ne radimo razno razne situacije i druge, pa onda se uvijek i špekulira koja je svrha imuniteta. Imali smo i slučaj kolege Glavaša i svega ostaloga. Znamo kakva je situacija sa imunitetom u nekim drugim državama da se on uopće ne skida. Znamo da je u drugima tajno glasovanje. Znači, postoje različite situacije, ali predlažem u buduće ako ste vi suglasni da u ovakvim i sličnim situacijama čujemo kolege na koje se to odnose da ne proistječe da kolege sad se štite tim zastupničkim imunitetom, a možda je to čisto razno razne mogu biti situacije kad se podnesu kaznene prijave posebno kad su to, kad je vezano i po privatnim tužbama. Evo toliko. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Da, samo kod nas postoji stajalište da to nije osobno pravo zastupnika, a to se može izvući iz Ustava. Nego da je to pravo Parlamenta da štiti zastupnike od šikaniranja da bi mogli obaviti svoj dio posla, a nakon isteka mandata naravno svatko može pokrenuti postupke. No, s obzirom da ste se vi prije javili nego što se javio kolega Kramarić svakako ćemo dati riječ kolegi Kramariću koji se spominje u ovom izvješću. Izvolite kolega Kramariću. **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Vi ste dali ono ustavno objašnjenje instituta imuniteta, ali ja doista ne bih želio da se ni na koji način ne razlikujem od bilo kojeg građanina Republike Hrvatske. Ja uvijek mislim da zapravo imunitet me ovdje treba štititi zbog onoga riječi koje sam ja izgovorio i za ništa više i ništa manje. Ali budući da zbog upravo ovo gleda i dobar dio hrvatske javnosti, da ne ostane nikakva sumnja. Mene je izvjesni Darko Marković tužio zbog toga što sam se na jednoj press konferenciji rekao da je čovjek bio lažni liberal, pa je onda postao lažni pravaš, a da ćemo poslije slijedećih izbora vidjeti što će to biti. Ja doista u tome ne vidim nikakvu nikakvu uvredu, klevetu. Dopuštam da se njemu to tako čini, ali činjenica da je on bio liberal, pa je sada postao član HSP-a i očito da je ta politička biografija dosta burna i možemo očekivati neki novi doprinos političkoj živosti u gradu Osijeku. Ja nemam, ja se doista s time, s tom činjenicom mogu suočiti, to na sudu mogu ponoviti. U međuvremenu sam došao do novih spoznaja da gospodin Glavaš njega nije smijenio sa mjesta direktora Zračne luke Osijek zbog liberalizma nego zbog određenih financijskih malverzacija. Ali je, pa je on to spretno iskoristio pa su ga kolege iz HSP-a primili u svoje redove. Sad tko zna kažem koliko će to dugo to trajati. Ali upravo zbog toga kažem što ja doista ne vidim da ova moja ta inkriminirana rečenica da netko može od liberalizma do pravaša, sad to izgleda jako da su to jako srodne discipline kao skok u vis i skok u dalj. Ja sam spreman da se s tim suočim i na sudu i da meni doista ne treba imunitet da ja na sudu upravo dokažem eto to što sam rekao da je čovjek promijenio političku … I ništa više, ni išta manje. I ja bih vas doista moli, iako mi Parlament daje to pravo da se zbog kleveta ne skidaju imunitet, ja bih molio da mi se skine imunitet da ja to doista kao i drugi građani na sudu mogu braniti svoju čast i svoje političke stavove. Ovo su politički stavovi koji se sasvim slučajno tiču jedne osobe, a više zapravo govore o pojavama u Hrvatskoj nego što sad ja imam nešto protiv gospodina Markovića. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** No dobro. Sad razumijemo i interes kolege Kovačevića za ovom raspravu. Ne znamo samo s kojim ciljem. Više nemamo prijavljenih za raspravu. Zaključujemo raspravu. I o ovoj točci ćemo glasati u 13 sati. Sada određujem prekid sjednice. U 13 sati nastavljamo sa glasovanjem. Hvala lijepo. Hvala